dvije točke ponovno objediniti: - Konačni prijeldog Zakoan o izmjeni Zakona o uvođenju europskog društva Societas Europea (SE) i Europskog gospodarskog interesnog udruženja (EGIU), hitni postupak, prvo i drugo čitanje,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 Izvješća ste primili na sjednici. - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni Zakona o uvođenju Europske zadruge, Societas Cooperativa Europaea (SCE), hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 918; Također predlagateljica Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. I o ovom prijedlogu su raspravili Odbor za zakonodavstvo i pravosuđe. Izvješća ste primili na sjednici. A zamjenica ministra pravosuđa gospođa Sandra Artuković Kunšt će obrazložiti prijedloge. Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Sabora. Dakle ove dvije izmjene ovih dvaju zakona na tragu su prethodno obrazložene, napuštene obveze objave u Narodnim novinama. Riječ je o oblicima udruživanja koja smo preuzeli pravnom stečevinom, dakle i Europsko društvo i Europskog gospodarsko interesno udruženje i Europska zadruga su društva u vezi kojih bi promjene trebalo javno objaviti umjesto do sada u Narodnim novinama činiti će se to to na internetskoj stranici sudskog registra koji je postupak dovoljno i brz i transparentan a pri tome je i znatno jeftiniji. Evo, hvala lijepo. Hvala vama. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime Kluba zastupnika HDZ-a kolega Davor Miličević. Poštovana potpredsjednice Hrvatskoga sabora, poštovana zamjenice ministra sa suradnicima, kolegice i kolege. Pred vama se nalaze dva prijedloga zakona u hitnom postupku koji su prije svega tehničke prirode. Predloženi zakoni zapravo predstavljaju usklađenje sa Izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima. Prema tome predloženom izmjenom napušta se obveza objave u Narodnim novinama a prelazi se na objavu putem internetskih stranica, sudskog registra kao brži i transparentniji način objave. Na kraju spomenuo bih kolegicu Ingrid tko brzo daje, dvostruko daje, klub HDZ-a će podržati ovaj zakon. **Zgrebec, Dragica (SDP)** I u ime Kluba zastupnika SDP-a, kolega Draženko Pandek. Dakle i mi ćemo onda brzo dati podršku ovom prijedlogu izmjenama i dopunama oba dva zakona jer ponovno dakle i ovime se implementira načelo načelo e-uprave. Također se dakle predviđa da se objave koje su predviđene u Narodnim novinama zamjenjuju objavama u registarskom sudu što naravno opet značajno ubrzava, pojeftinjuje i čini efikasnijim postupak upisa u sudski registar i olakšava poslovanje poduzetnicima koji su odabrali jedan od ova dva oblika svog poslovanja. Stoga evo podržavamo ova oba dva prijedloga zakona.